598. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje, a vezano uz amandmane. Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad i socijalno partnerstvo, te Odbor za razvoj i obnovu. Izvješća odbora primili smo na klupe. Amandman je podnio zastupnik Emil Tomljanović. Predstavnik predlagatelja je državni tajnik Krešimir Rožman. Želi li uvodno uzeti? Izvolite, dajem vam riječ radi uvodnog obrazloženja i pojašnjenja u ime predlagatelja. a što mijenja Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti mijenja se rekao bih iz dva razloga. Dakle, jedno je izvršavanje Programa gospodarskog oporavka kojim su uvedene kratkoročne mjere vremenskog ograničavanja primanja pune naknade, te produženje trajanja prava na novčanu naknadu kod osoba kod kojih postoji rizik dugotrajne nezaposlenosti. Podsjećamo samo da je ovaj Program gospodarskog oporavka bio opće prihvaćen, a barem u najmanju ruku nije bilo prigovora na njegov sadržaj. U vezi toga treba reći nekoliko podataka. Dakle, nakon višegodišnjeg gospodarskog rasta kao što znamo krajem 2008. i 2009. a naravno i zbog jakog utjecaja globalne gospodarske i financijske krize došlo je do negativnih makroekonomskih kretanja što je između ostalog utjecalo i na porast stope nezaposlenosti. Naime, značajan pad proizvodnje doveo je do bitnog smanjenja zaposlenosti i povećanja nezaposlenosti. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku broj registriranih nezaposlenih smanjio se sa milijun 517773 u kolovozu 2009. na jedan 440603 u istom mjesecu 2010. Riječ je o smanjenju zaposlenosti od 5,1%. Broj nezaposlenih na evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje tijekom spomenutog se razdoblja povećao sa 251 tisuću 283,330 tisuća odnosno sa 12,9%. Broj nezaposlenih koji su došli izravno iz radnog odnosa povećao Prema podacima iz ankete radne snage nezaposlenost se povećala sa 8,9 u drugom tromjesečju 2009. na 12,4 u istom tromjesečju 2010. godine. Pri tome još moram reći da je stopa nezaposlenosti Hrvatske oko 55, 56% naravno manja nego u Europskoj uniji gdje iznosi nešto više od 65% s ciljem da bude 70%. I stopa nezaposlenosti je veća nego u Europskoj uniji gdje iznosi 7,1%. Pri tome isto treba naglasiti da je .../Govornik se ne razumije./... nezaposlenih koji, nezaposleni dulje od jedne godine u ukupnom broju registriranih bio čak 44,3%. Ono što je pozitivno povećana je zaposlenost u 2010. u rujnu 2010. u odnosu na rujan 2009. za 18,2%. Dakle, ukupno to 10 mjeseci zaposleno je 115537 osoba. Dakle, znatno veći postotak novog zapošljavanja. Dakle, veća dinamika ali onaj negativni dio je veći. Naravno zbog svega toga Vlada je usvojila kratkoročne, srednjoročne i dugoročne mjere gospodarskog oporavka, kako bi se u vrijeme recesije spasio što veći broj radnih mjesta i pokuša očuvati socijalna egzistencijalna sigurnost radnika i stanovništva. A drugi razlog mijenjanja zakona …/Ne razumije se./… pri zapošljavanju i …/Ne razumije se./… nezaposlenosti je usklađivanje s promjenama Zakona o mirovinskom osiguranju, o kojem smo sada imali raspravu. Posjetit ću samo koje su promjene u odnosu na postojeći zakon. Dakle smanjenje naknada nakon proteka za pola, trenutna naknada ne računajući zakon o dopunama zakona koji je privremeno to ograničio, sada naknada iznosi 70% prvih 90 dana, 50% za preostalo razdoblje, te 40% za onu tzv. trajnu naknadu. Prijedlog je bio u prvom čitanju da se to smanji na način da ovih 70% za prvih 3 mjeseca ostane jednako, a da se onda to prepolovi na pola i iznosi 35%. Taj prijedlog ostaje i dalje, međutim tu je sada promjena u odnosu na prvo čitanje zakona, gdje se predlaže da se ugradi još jedna zaštitna odredba o najnižoj visini te naknade, dakle na način da ona, da to bude jedan zajamčeni najniži iznos, i to u visini 50% od visine minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, a što bi sada iznosilo trenutno 125,60 kuna, dakle to je odrediv iznos koji bi se mijenjao, a trenutno bi bio toliko. Bez toga naknada bi iznosila 787,92 kune pa držimo opravdanim da se ovo, da se osigura takva, takav zajamčeni iznos, s tim da oni koji imaju, koji su imali veće plaće, oni bi imali i veću naknadu. Isto tako predlaže se produženje trajanja prava na novčanu naknadu za nezaposlene kod kojih postoji rizik dugotrajne nezaposlenosti. Sada to pravo ne postoji u zakonu i predlaže se da osobe, dakle da se dodatna naknada isplaćuje u razdoblju od jednog do 4 mjeseca. Pravo na takvu dodatnu naknadu imale bi osobe pod dva uvjeta, dakle da su neprekidno na evidenciji 12 mjeseci, i da su u cijelosti iskoristili onu redovnu naknadu, a predlaže se jedna skala kod te produžene naknade, da onaj koji kažemo naknadu primao kraće, sada bi ovu produženu primao dulje i obrnuto. Dakle to bi značilo osoba je primala naknadu, prestala mu se isplaćivati naknada jer mu je redovna ona istekla, ostao na zavodu za zapošljavanje, jer nije se zaposlio, kada je 12 mjeseci nije našao posao onda dobiva još dodatnu produženu naknadu. I na koncu treća promjena se odnosi na uvjete za tzv. trajnu naknadu, i to radi promjena Zakona o mirovinskom osiguranju. Uvjet sada za tu naknadu je 32 godine staža, a prestaje kada se steknu uvjeti za mirovinu, što onda najčešće znači za prijevremenu mirovinu, dakle …/Ne razumije se./… mogla je biti invalidska. Sada se predlaže da to budu dva uvjeta, dakle 32. godine staža, ali najmanje 5 godina do starosne mirovine, dakle novi korisnici to bi mogli primati i nakon stjecanja uvjeta za prijevremenu mirovinu. Naime ako je cilj ovim Zakonom o mirovinskom osiguranju, ovim izmjenama o kojima smo prethodno raspravljali da se destimuliraju ljudi da idu u prijevremenu mirovinu, onda im se mora omogućiti u onoj kategoriji takvi koji su nezaposleni da mogu ostati na zavodu za zapošljavanje i dobiti naknadu, naknadu, pa onda moći izabrati da li će ići u mirovinu, ili će ostati na zavodu, ostati u svijetu rada i primati naknadu i eventualno se zaposliti. I još jedna promjena, odnosi se na posredovanje pri zapošljavanju u srednjim školama. U primjeni zakona uočen je problem da posredovanje za zapošljavanje u srednjim školama koji rade srednje škole, da osim njih rade neke privatne srednje škole što samo po sebi nije problem, ali koje uopće nemaju učenike i de facto su osnovane i rade samo poslove posredovanja. Pa se onda prijedlog prvog čitanja ugradila odredba da srednjoškolske ustanove to mogu raditi samo za svoje učenike, kako bi se taj problem riješio. Međutim u raspravi koja je bila ovdje u Saboru i na odborima, uočen je jedan nedostatak takvog rješenja praktični, jer ne moraju sve srednje škole i svi ravnatelji prihvatiti to …/Ne razumije se./… pa bi se moglo desiti da neke škole onda nemaju takvu mogućnost, odnosno učenici u tim školama, pa je ovdje predloženo jedno srednje rješenje, dakle da to škole rade za svoje učenike, ali da mogu raditi i za škole na istoj županiji i za druge učenike s kojima sklope sporazum, pa bi se tako istovremeno našlo jedno kompromisno rješenje koje bi pomirilo oba problema. Financijski učinci ovog zakona, dakle po prilici se troškovi, novi troškovi i uštede uvjetno rečeno izjednačavaju, dakle potrebno sredstvo za produženje naknade bi bilo negdje oko 150 milijuna kuna, a za ovo smanjenje naknade dakle tu bi bila uvjetno rečeno ušteda, dakle smanjenje troška od oko 180 kuna, dakle razlika bi bila negdje oko 30 milijuna kuna. Međutim početni trošak će se pojaviti dakle u u ovoj godini, s obzirom na početak, ako zakon je stupio na snagu 1.11., s obzirom na početak primjene prava na produženu novčanu naknadu, jer će sada jedan veći broj osoba odjednom steći to pravo. za taj trošak se procjenjuje na negdje 18 milijuna kuna. I napokon troškovi za ovu promjenu uvjeta za trajnu naknadu procjenjuju se negdje Na koncu samo da kažem prijedlozi koji nisu prihvaćeni, tijekom prvog čitanja iznijet je prijedlog da se i obrtnicima omogući korištenje prava po osnovi nezaposlenosti utvrđene ovim zakonom. Ovaj prijedlog nije prihvaćen niti ugrađen u konačni prijedlog zakona, naime nije sukladan onim načelima i koncepciji ciljeva na kojima se bazira Zakon o posredovanju pri zapošljavanju, pravima za vrijeme nezaposlenosti. Naime ova propisana prava ostvaruju oni radnici koji su ušli u tu nezaposlenost, koji su ušli u tu nezaposlenost, odnosno bolje rečeno koji su postali nezaposleni bez svoje volje ili krivnje, a ne i oni radnici koji radni odnos prekidaju svojom voljom što je i logično. ako je radnik dao otkaz ili je za otkaz kriv, onda nema pravo na naknadu. Ima sad nekih izuzetaka, ali nije sada tu bitno. S obzirom da obrtnici samostalno raspolažu svojim statusom samozaposlene osobe i samostalno odlučuju o prestanku tog statusa i eventualnog ulaska u nezaposlenost nisu obuhvaćeni ovim pravima. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda prelazimo na raspravu po klubovima. Prvi se prijavio klub HNS-HSU-a, uvaženi kolega zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite kolega.

dakle Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, zbog isključivog razloga što se jedna torta reže na više manjih dijelova, dakle zbog smanjenja naknade kod nezaposlenosti neću dati prijedlog, neću dati zeleno svjetlo ovom prijedlogu zakona. Ono što treba pohvaliti je da je predlagač prihvatio upravo primjedbe našeg kluba vezano za posredovanje pri zapošljavanju u školama i to pozdravljamo. Ono što i dalje nismo iskoristili i za time treba žaliti je da se više nije umrežio kroz odredbe ovog zakona da se još više nije umrežio mirovinski sustav i sustav Zavoda za zapošljavanje ne u smislu umrežavanja institucija nego u smislu ovisnosti o donošenju odluka u odnosu na korisnike prava. I moram vam reći da doista žalim što nismo uveli, a imali smo priliku, institut nezaposlivosti jer u ovom trenutku mi jesmo napravili korak naprijed s ovim zakonom, dali smo pravo radniku koji je ostao ne svojom krivicom bez posla da da može tražiti posao i primati naknadu, međutim ona s obzirom na svoju visinu je demotivirajuća jer vjerojatno će mu bez obzira na nove uvjete kod prijevremenog umirovljenja mirovina biti veća nego ova naknada. Prema tome, bojim se da smo tu propustili dodatnu motivaciju da kažemo ok, ako 2 godine tražiš posao, ako se prijaviš na svaki seminar za prekvalifikaciju do osposobljavanja ili bilo što što organizira Hrvatski zavod za zapošljavanje, ukoliko tek onda ne nađeš posao tada te proglašavamo nezaposlivim i tada više nemaš penalizacije, odlaziš u punu mirovinu. To je njemački model koji funkcionira, oni su do besvjesti razradili te kriterije i doista taj sustav funkcionira. Žalim da mi nismo iskoristili tu priliku kroz ova 2 zakona, ali čini mi se da kako su zakoni koncipirani da to neće jednostavno moći proći jer jednostavno nema preduvjeta da bi se to prihvatilo pa smo i odustali od bilo kakvog amandmana u tom smislu. Ono što, čime se još i dalje ne mirim bez obzira na korektno obrazloženje predlagača ovog zakona vezano za doprinose kod obrtnika. Ja ne sporim ovo što ste napisali kao obrazloženje, ali ne bi mi bilo ništa čudno da određeni obrtnici i dalje plaćaju doprinos za zapošljavanje kao što u našem društvu, bez obzira što su već 2,5 godine izmijenjeni propisi o obveznim mirovinskim i ostalim doprinosima, još uvijek se smatra da umirovljenik ako radi mora platiti sve doprinose. I to je jedan veliki broj poslodavaca tvrdi, a mi se nikad nismo potrudili da kažemo da umirovljenik ako zasniva radni odnos prekida mirovinu i mora plaćati doprinose i sve poreze, to štima. Ali ako se radi o povremenim poslovima tada umirovljenik može raditi ugovorom o djelu ugovorom o djelu i tada ne plaća doprinose. Isto ako je izabran na određenu funkciju u politici, isto ako je član nadzornog odbora, upravnog odbora ili nekog upravljačkog tijela mi se nismo dovoljno potrudili da kažemo da je to na neki način pojeftinjenje za poslodavca, a da i sam kod poreznih prijava sam korisnik nema nikakvih poslije problema. Zato se bojim da je i ova informacija moguće u tom zakonu je i promijenjeno da obrtnici nisu obveznici plaćanja doprinosa za zapošljavanje, ali to još nije do svih došlo. Jer oni ljudi koji su me upozorili na to i dalje tvrde da oni to plaćaju. Pa ću ja još dodatno provjeriti ovu vašu činjenicu. Međutim, da nešto kod obrtnika ne štima govori mi i pismo koje sam primio i koje je na kraju i vama proslijeđeno od HOK-a, ja ću ga samo HOK-a, ja ću ga samo djelomično citirati, kaže: "Naime, prema dobivenim pravnim tumačenjima nadležnih tijela obrtnik koji radi u svom obrtu nema radni status, tj. on nije radnik i ne pripadaju mu prava s osnova nezaposlenosti, s tog osnova, pa tako niti prava za vrijeme nezaposlenosti. Hrvatska obrtnička komora je u više navrata ukazivala na ovu neravnopravnost obrtnika u odnosu na vlasnika trgovačkog društva koji radi u vlastitom trgovačkom društvu i koji je često i jedini zaposleni u tom trgovačkom društvu. Slijedom iznijetog HOK-a predlaže da se preispitaju navedeni stavovi te da se obrtniku koji radi u svom obrtu prizna status radnika, prizna status radnika sa svim pravima i obvezama koje iz toga proizlaze. Uporište u tome uz ustavna opredjeljenja nalazimo i u odredbi stavka 2. članka 3. Zakona o obrtu, a prema kojoj radom u obrtu obrtnik ostvaruje prava u svezi s radnim odnosom ako ta prava ne ostvaruje po drugoj osnovi." po drugoj osnovi." Završen citat. Prema tome, ja samo koristim priliku da vas upozorim da ovdje nije sve izregulirano i nije sve potpuno čisto i da ćemo imati još potrebe razmatrati ovu problematiku, a mislim da obrtnici to zaslužuju jer su jedan od vitalnijih dijelova hrvatskog gospodarstva. Dakle, oni koji se najteže predaju u vrlo teškim uvjetima poslovanja. Dakle, još jednom ponavljam pozdravljam sve u ime kluba HNS-a i HSU-a, pozdravljam sve pozitivne promjene koje su se dogodile između dva čitanja u prijedlogu ovog zakona, kažem ne možemo ovo podržati jer se prvenstveno radi o smanjenju naknada za nezaposlenost odnosno isti se kolač dijeli na sve manje i manje dijelove. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Dalje slijedi rasprava u ime kluba SDP-a uvažena kolegica Gordana Sobol. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Državni tajnici, kolegice i kolege. Klub SDP-a kao i u prvom čitanju podržava onaj jedan dio poboljšanja zakona koje se odnosi na samo posredovanje u zapošljavanju. Međutim, nalazimo puno značajnije razloge da ovaj zakon niti u drugom čitanju ne podržimo. ovaj zakon kao što smo to i prvi puta naglasili samo je izraz bezidejnosti i nemoći Vlade da bilo kakvim suvislim mjerama osigura i potakne gospodarsku aktivnosti i oporavak, te otvaranje novih radnih mjesta. Ova koalicijska vlada već treći puta u nepunih godinu dana što donosi a što mijenja Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. Dakle, već nekoliko puta unosi dodatnu nesigurnost među onih gotovo 80 tisuća ljudi koji je u proteklih godinu dana završilo na Zavodu za zapošljavanje, a procjene govore da će do kraja godine još 30 tisuća biti još 30 tisuća biti novo nezaposlenih. Nadalje, za SDP je neprihvatljivo da upravo te skupine ljudi koji se nalaze u objektivno najtežoj životnoj situaciji budu oni koji će popunjavati proračunske rupe i pomagati Vladi prelijevati iz šupljeg u prazno. Prilikom zadnjeg smanjenja iznosa naknade za vrijeme nezaposlenosti rečeno je da će se tim sredstvima koje smo smanjili smanjili nezaposlenima, iskoristiti da bi se očuvala neka druga radna mjesta. I tada je pisalo u obrazloženju da je za tu namjenu izdvojeno 120 milijuna kuna. Pazite 120 milijuna kuna. A efekat bio takav da je utrošeno punih 42 tisuće kuna za očuvanje brojkom i slovom 7 radnih mjesta. A postavlja se pitanje gdje je u međuvremenu nestalo tih predviđenih 120 milijuna kuna? Mi kažemo nikamo, jer ih u stvari nije niti bilo. Postojali su u onom virtualnom svijetu čista opsjena u kojem ova koalicijska vlada opstaje već više godina i bilo bi smiješno da ustvari nije tragično najviše zbog tih ljudi koji su završili na Zavodu za zapošljavanje. Nadalje, za SDP je također neprihvatljivo da problem nezaposlenih postaje samo njihov problem, jer oni su najmanje krivi zato što su se našli na zavodu, zato što im je poslodavac propao, zato što su prestari za rad, a premladi za mirovinu, zato što ih je obrazovni sustav školovao za neatraktivna i nepotrebna zanimanja, zato što je Vlada nesposobna, zato što tzv. gospodarske mjere ne funkcioniraju, što je državni aparat pregolem i inertan. Jer da sve to skupa nije tako, onda ne bi recimo vjerujem da ste to pročitali ovih dana 110 firmi poduzeća čekalo već 6 i više mjeseci da im netko od nadležnih ministarstva ne dodijeli državnu pomoć, nego samo odgovori, da li imaju pravo na pomoć zbog poteškoća koje su zapali u poslovanju, zbog gospodarske krize kod nas, u svijetu itd. više od 6 mjeseci 110 firmi zajedno sa njihovim radnicima čekaju samo odgovor da li imaju pravo ili nemaju. I pitamo se mi u SDP-u da li se u Vladi itko pita koliko je radnika iz tih poduzeća u ovih zadnjih godinu dana i u tih 6 mjeseci čekanja odgovora završilo na Zavodu za zapošljavanje? I jedino što ih tamo čeka jeste svakih nekoliko mjeseci daljnje smanjivanje iznosa naknade. Ili pita li se itko zašto se toliko odugovlači sa odlukom hoće li npr. brodogradilište ići u privatizaciju ili neće i tko će onda biti kriv kada će ti radnici završiti na burzi rada? Po vladinom ispada da će oni sami biti krivi, pa ih onda treba i dodatno kazniti. sigurni smo mi u SDP-u da premijerka tada neće izaći pred te radnike reći ja sam najveći sindikalac u ovoj državi. Ili radnice Kamenskog, da li će netko ogovarati iz Vlade što je dopušteno da se ne uplaćuju doprinosi, što je dopušteno da se toliko odugovlači sa stečajem i konačno što je netko bio prelijen ili je smatrao da nije potrebno da provjeri kako i na koji način se sve ove mjesece troše poticajna sredstva koja su između ostalog dobili i vlasnici Kamenskog. Nadalje, za SDP ne neprihvatljivo da se i ovaj zakon temelji u obrazloženju se može iščitati na jedno ciničnoj konstataciji da kada završe na burzi da je ustvari njima relativno lagodno, ustvari uopće ne trude naći posao, da se ne žele obrazovati, da se ne žele prekvalificirati, pa će se njima eto uzeti od naknade, prisiliti ih tako na neki način da se opet aktiviraju, a da ne o nekakvoj sivoj ekonomiji još i dodatno zarađuju. I u obrazloženju piše da će za to za te namjene radnici, ti nezaposleni ustvari dobivati tisuću 600 kn stipendije. Tako piše u obrazloženju. Ali nigdje ne piše gdje će to stajati zapisano u proračunu. Jel će to biti nekakav stipendijski fond, fond za stipendije za nezaposlene? Koliko će iznositi taj stipendijski fond? S koliko milijuna kuna ćemo se opet razbacivati kao što sam prije navela onih 120 milijuna kuna? Ili će to biti ovih 80 milijuna kuna koje se planira uštedjeti time što će se destimulirati ljude da odlaze u prijevremenu mirovinu, a ako istovremeno znamo to je danas konačno i rečeno, da nam je mirovinski sustav gotovo pred kolapsom. Ja bih rekla ovako u ime kluba da nam se čini da će i tih nekakvih virtualnih ajde recimo tih 80 milijuna kuna završiti kao i onih 120 milijuna kuna, u bezdanu proračunske rupe, nažalost i da nikada nećemo saznata u šta i na šta su se utrošila ta sredstva, ustvari da li ih je uopće bilo. Nadalje, u SDP-u se pitamo u čemu je ustvari ta mjera prekvalifikacija, doškolovanja, dodatnog obrazovanja itd. nova mjera. čemu je nova? Naime, mi i danas kroz Zavod za zapošljavanje, i to treba također reći, imamo niz mjera koje na ovakav ili onakav način potiču nezaposlene raznih kategorija i s obzirom na dob, na vrijeme trajanja nezaposlenosti itd. kojima se dakle tim mjerama, bar po aktivnim politikama zapošljavanja se potiču nezaposleni, omogućava se dodatno osposobljavanje, prekvalifikacije i sl. I što je ustvari onda sa tim programima, ili su to ustvari sad ti tzv. novi programi koji će se kao stipendirati sa 1600 kuna. Mi u SDP-u smatramo da bi trebalo jednom pošteno reći nema novaca, ovo je način da od onih koji ionako nemaju dovoljno uzmemo još i više, da se pokuša nešto pokrpati. I prestanite više stvarati iluzije kod ljudi, u ovom slučaju onih nezaposlenih, da će i ovakav prijedlog zakona i sad ove mjere im ustvari pomoći da bi se da bi se vratili na tržište radili, da bi se ponovno aktivirali. I onda će ih izgleda po mišljenju Vlade dočekati raširenih ruku na tržištu rada, a mi pitamo na kakvom tržištu rada, na kojim radnim mjestima, sa koliko novih radnih mjesta, sa koliko novih radnih mjesta za koje je zaslužna baš ova koalicijska Vlada. Za koja to zanimanja će se prekvalificirati ukupno recimo 61% onih nezaposlenih koji na Zavodu za zapošljavanje imaju srednju stručnu spremu, od čega 34% ima određenu kvalifikaciju. Za koja će se to zanimanja oni prekvalificirati i za koja to radna mjesta će se oni osposobiti i koja će ih to radna mjesta dočekati. Izgubljena radna mjesta su nažalost izgubljena, a za stvaranje uvjeta za očuvanje postojećih, a naročito za otvaranje novih radnih mjesta potrebne su daleko veće sposobnosti i daleko ozbiljnije namjere od onih koje nam nažalost svakodnevno servira ova koalicijska Vlada. Hvala. Imamo tri prijave ispravka navoda. Najprije uvaženi kolega Boris Kunst. Izvolite, kolega Kunst. **Kunst, Kolegica Sobol je rekla da problem nezaposlenosti postaje ustvari njihov problem, da Vlada ne vodi računa. Meni je žao što kolegica Sobol je ovdje govorila političkim rječnikom cijelo vrijeme baš ne osvrćući se puno na ovaj zakon i ove mjere koje upravo nude obrazovanje, dokvalifikacije, prekvalifikacije itd. kako bi na neki način potakle nezaposlene osobe da se osposobe i da pronađu svoje mjesto lakše na tržištu rada. Pa to je za pohvalit, kolegice Sobol. Znate 2002. godine kako se sa 400 tisuća nezaposlenih smanjio broj na 350 tisuća kada je vaša stranka bila u koaliciji. Preko noći ste donijeli

sa 400 tisuća na 350 tisuća broj nezaposlenih tako da su bile toliko restriktivne da ste uveli da ako se dva puta ne javi briše se iz evidencije. Uhodili ste nezaposlene, kontrolirali ih jesu doma. **Friščić, Josip

trebamo reći ispravljamo to i to i onda to ispraviti. Na ovaj način onda repliciramo i onda si dobacujemo i udaljavamo se od teme itd. Za ispravak se javila kolegica Neda Klarić. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Evo, gospođa Sobol kaže ti ljudi će pomagati Vladi pretakati iz šupljega u prazno. To je netočno, gospođo Sobol. To je netočno upravo iz razloga što ovaj zakon novčanom naknadom do zaposlenja štiti starije nezaposlene, a mlađe određenim trajanjem novčane naknade stimulira na dodatno obrazovanje, radnu aktivaciju i zapošljavanje. Hvala lijepa. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. I kolegica Đurđica Sumrak, izvolite. Hvala vam, gospodine potpredsjedniče. Ispravit ću netočan navod i tvrdnju gospođe Sobol kad tvrdi da ova Vlada nema rješenja i da joj nije jasno na koji način i gdje će ulagati sredstva za prekvalifikaciju. Pa evo samo jedan podatak, vjerojatno to i ona zna. To je bilo nedavno objavljeno i u medijima. Ministarstvo turizma i ministar Bajs upravo je prezentirao školu za prekvalifikaciju ljudi u turizmu i to je za kuhare, recepcionere i u taj projekt Ministarstva turizma uloženo je 30 milijuna kuna gospođo Sobol i vjerujte mi tamo je bilo barem 60 ljudi koji su prošli tu školu. Još njih taj broj ide i svi su oni našli svoj posao. Jedan dio će ga naći u objektima kontinentalnog turizma, jedan dio će ga naći u moru i vrlo su sretni što će u našim hotelima biti naši recepcioneri, kuhari, konobari i oni su prekvalificirali. Prema tome, ova Vlada ima program samo ga treba pratiti, treba imat snage se suočit sa istinom što vi naravno nemate. Kolega Boris Kunst prijavio se i govorit će u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolege zastupnici. Eto bar me sad očito ne mogu isključit. Mislim da otprilike znam tko isključuje, kolega kamerman, no dobro. Što se tiče ovog Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti dio je sigurno Programa gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske i ove izmjene i dopune zakona predlažu uređenje nekoliko bitnih pitanja, a prije svega mora se uskladiti sa novim Zakonom o radu i izmijenjenim Zakonom o mirovinskom osiguranju. Osim što se konkretnije uređuje pitanje posredovanja za povremeni rad redovnih učenika u zemlji što može obavljati srednjoškolska ustanova, ali ubuduće samo za svoje učenike ili na temelju pisanog sporazuma sa drugim srednjoškolskim ustanovama s područja iste županije, kao i usklađivanja terminologije sa Zakonom o radu u smislu mogućnosti stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Ovim zakonskim prijedlogom predlaže se da novčana naknada na Zavodu za zapošljavanje u prvih 90 dana iznosi kao i sada 70%, a za preostalo vrijeme 35% osnovice koja se utvrđuje kao prosjek obračunate plaće umanjen za doprinose za obvezno osiguranje ostvaren u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa. Znači, naknada se određuje prema visini plaće. To bi u praksi izgledalo ovako, da oni radnici sa plaćom od 6000 na primjer 618 kuna koja je osnovica za izračun nekih 5294 kune ostvarili bi novčanu naknadu u visini od 3706 kuna za prva tri mjeseca nezaposlenosti, a 1853 kune u preostalom periodu. Radnici koji su u nezaposlenost ulaze sa minimalnom plaćom ostvarili bi u prva tri mjeseca naknadu od 1575,84 kune, a preostalo vrijeme trenutno 1125,60 i to je upravo ova novina koja se uvela u ovaj zakon, zajamčeni najniži iznos naknade a koji se veže za 50% iznosa od visine minimalne plaće umanjen za doprinose za obvezna osiguranja. Cilj ove mjere je zaštititi egzistencijalnu sigurnost nezaposlenih osoba i stimulirati nezaposlene koji su evidentirani na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje da se uključe u obrazovne aktivnosti kojima će se podići zapošljivost obrazovanjem za stjecanje stručnih vještina na tržištu rada. Nezaposlena osoba koja bi se uključila u obrazovne aktivnosti primati će novčanu pomoć u visini neoporezive stipendije koja iznosi sada 1600 kn. I to je vrlo važno reći da faktički svi oni koji su bez posla, a mislim da bi bilo dobro da se obrazuju za nove vještine na tržištu rada, da će i primati neoporezivu stipendiju od 1600 kn. No, problem je sljedeći. Dosadašnje obrazovne aktivnosti putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nisu dovoljne u odnosu na potrebe stjecanja tih stručnih vještina. Tako na primjer imamo u posljednje tri godine podatke, znači 2008./2010. godina za potrebe tržišta rada u ove tri godine se je svega uključilo u te obrazovne aktivnosti 9380 osoba što ja držim da je vrlo malo. Za poznatog poslodavca se uključilo svega 2236 osoba, a u ovaj program suradnje sa jedinicama lokalne i regionalne samouprave tu je još ili najlošiji podatak negdje se uključilo 2008. 1365 osoba, a 2009. svega 347 osoba. To je u principu pokazatelj da upravo i jedinice lokalne i regionalne samouprave ne brinu baš previše za pomoć svojim sugrađanima koji su na Zavodu za zapošljavanje, da i kroz te znači programe lokalne gdje bi oni itekako dobro znali koje to obrazovne su potrebe najbolje u tim regijama i područjima baš previše ne mare i to je jedan problem. Inače u zemljama Europske unije obrazovanje za tržište rada je u stvari glavni alat politike zapošljavanja. Programi obrazovanja za tržište rada u današnje vrijeme pojačanog otpuštanja radnika mogu biti i jedan prijelazni period za mnoge osobe koje su izgubile taj posao. Vrijeme provedeno u nezaposlenosti može biti zamijenjeno i vremenom provedenim u obrazovanju tijekom kojeg će se steći nove radne vještine i usvojiti nova znanja za nove poslove, ali i jačati samopouzdanje koje često na žalost izostaje kod ljudi koji su bez posla. Ovaj zakonski prijedlog predlaže mogućnost produženja prava na novčanu naknadu od jednog do četiri mjeseca za osobe koje se nalaze u dugotrajnoj nezaposlenosti, a da podsjetim do sada takva mogućnost nije postojala. To je znači isto jedna od mjera koja se ovdje kao nova uvodi. Ovoj mjeri je cilj dodatno osigurati egzistencijalni minimum za dugotrajno nezaposlene osobe, a što su to, koje su to dugotrajno nezaposlene osobe. Pa to su one koje su u evidenciji Zavoda za zapošljavanje više od 12 mjeseci i ako je osoba u cijelosti iskoristila utvrđeno pravo na redovnu novčanu naknadu. Zahtjev za produžena prava na novčanu naknadu, podsjećam treba podnijeti nezaposlena osoba u roku od 30 dana po isteku utvrđenog prava. Visina produžene novčane naknade utvrđuje se u visini od 35% od osnovice plaće za izračun novčane naknade, ali ne može biti viša od 35% iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu Republike Hrvatske za prethodnu godinu. Zbog usklađenja sa Zakonom o mirovinskom osiguranju mijenjaju se uvjeti za naknadu do zaposlenja, a neki to zovu i trajnom naknadom. Prema dosadašnjem zakonskom rješenju novčanu naknadu do zaposlenja ostvaruje nezaposlena osoba koja je na radu provela više od 32 godine. Podaci pokazuju da trenutno 54,4% takvih korisnika novčane naknade do zaposlenja i da pripadaju dobnoj skupini do 54 godine života. te su osobe relativno mlađeg godišta i mogli bi još uvijek dati svoj doprinos u svijetu rada. Imamo primjera gdje u nezaposlenost uđu i s manje od 50 godina života i ostvaruju trajnu novčanu naknadu do starosne mirovine do 65 godina života. I takve osobe nerado ulaze u ove programe za stjecanje novih radnih vještina, za nove poslove jer su destimulirane s obzirom na ispunjeni uvjet od 32 godine provedene na radu. I upravo zbog toga Vlada Republike Hrvatske predlaže dodatni uvjet da takvoj osobi uz provedenih 32 godine na radu doda još i novi uvjet, a to je da joj još nedostaje i tih pet godina do ispunjenja uvjeta za stjecanje prava za starosnu mirovinu. I ovom mjerom se u stvari štite starije nezaposlene osobe dok mlađi nezaposlenici stimuliraju se za dodatne programe obrazovanja Ovom mjerom doći će do dužeg zadržavanja osoba na tržištu rada, ali doći će i do povećanja broja nezaposlenih osoba. Povećanje će uslijediti slijedom smanjenja mogućnosti stjecanja prava na prijevremenu starosnu mirovinu na Zavodu, na Zavodu, a u prosjeku briše se iz evidencije nezaposlenih oko 7000 osoba godišnje koje stječu pravo na prijevremenu starosnu mirovinu, a od njih 57% koristi pravo na novčanu naknadu do zaposlenja, tj. trajnu novčanu naknadu. Treba isto tako naglasiti da troškovi ostanka na Zavodu za zapošljavanje za takve osobe znatno su manji od troškova koji nastaju odlaskom u mirovinu, a osim toga postoji i mogućnost novog zaposlenja. Procjenjuje se da će zbog porasta korisnika trajne naknade trošak u 2011. godini biti, mislim da je tajnik o tome govorio negdje oko 9 milijuna kuna, ali uštede u mirovinskom sustavu biti će oko 17 milijuna kuna. Procjenjuju se ukupni trošak za 5 godina da bi bio manji oko 45 milijuna, bio bi oko 45 milijuna kuna, a ušteda u mirovinskom sustavu za isto razdoblje bila bi 180 milijuna milijuna kuna. Pa onda ne vidim razloga kako ne vide kolege iz SDP-a koliko taj zakon ustvari je pozitivan, i upravo iz tih razloga, te pozitivnosti klub Hrvatske demokratske zajednice podržava predloženi zakon. Hvala lijepo. Prelazimo na pojedinačnu raspravu, nema više prijava po klubovima. Prvi se javio kolega Dragutin Lesar. Ne vidim ga, nema ga. Gubi pravo. Drugi kolega Nenad Stazić. Isto tako, nema ga. Kolegica Nadica Jelaš. Ona je tu. Izvolite kolegice. Hvala lijepa potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Razlog za izmjene ovog Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i naknadama, odnosno pravima za vrijeme nezaposlenosti je zapravo taj jedan kaos na tržištu rada u Hrvatskoj, uvjetovan općom kontrakcijom gospodarske gospodarske aktivnosti. Masovna otpuštanja imaju za posljedicu dinamično smanjivanje broja zaposlenih, ali i još intenzivnije povećavanje broja nezaposlenih. Kad je riječ o nezaposlenosti, osobitu zabrinutost izaziva podatak o razmjerima upravo te dugotrajne nezaposlenosti. Udjel nezaposlenih koji su u tom statusu dulje od jedne godine, primjerice krajem mjeseca kolovoza ove godine iznosio je preko 51%, dakle svaki drugi nezaposlen u evidenciji nezaposlenih je zapravo duže od godinu dana. Dodatni problem u ovoj problematici je to što su dugotrajno nezaposleni ujedno i niže obrazovne razine i više životne dobi. Riječ je dakle, mogli bismo reći slobodno trajno o trajno nezapošljivim osobama. I sad se postavlja pitanje kako hrvatska Vlada misli riješiti ovaj problem. Obzirom na velik priliv nezaposlenih u evidenciji Zavoda za zapošljavanje, i velik financijski teret za proračun Vlada naravno i ovdje pribjegava onome što najbolje radi, dakle rezanju naknada. Istina nakon prvog čitanja prijedloga zakona usvojene su neke u raspravi iznesene primjedbe, i uvrštene kao poboljšanja u konačni tekst zakona, međutim ono što ostaje neprihvatljivo i nije se mijenjalo u ovom konačnom tekstu je to što se po isteku prvih 90 dana korištenja naknade u iznosu od 70% prosječno obračunate plaće u zadnja 3 mjeseca prije stjecanja statusa nezaposlenosti, a umanjenje za doprinose, dakle ta naknada u sljedećem periodu smanjuje se za 50%. Dakle unatoč tome što se predloženim izmjenama osigurava i najniži iznos te novčane naknade, koji se vezuje uz institut minimalne plaće, pa ne može biti niži od 50% minimalne plaće, ostaje činjenica da će naknada nezaposlenima biti upola manja, a najlicemjernije u cijeloj toj priči je to što Vlada očekuje da će to drastično smanjenje naknade stimulirati nezaposlene nižeg stupnja obrazovanja da se obrazuju i da si sami traže posao. Dakle unatoč ovim nekim popravcima koji jesu napravljeni u konačnom tekstu, ovaj zakon zbog te socijalne neosjetljivosti za nas ostaje i dalje neprihvatljiv. Hvala lijepa. lijepo. Iduća se za raspravu prijavila uvažena kolegica Sunčana Glavak. Izvolite kolegice. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, gospođo ravnateljice. Dakle Hrvatska kao i većina zemalja kao što nam je poznato provodi pasivne i aktivne mjere za ublažavanje nezaposlenosti, ali i kako bi se poboljšao položaj onih koji su bez posla. Ja ću se osvrnuti posebno na onaj dio koji se odnosi na prava na ostvarivanje novčane naknade. Ovim prijedlogom izmjena se odnosi na trajanje novčane naknade, koja bi u prvih 90 dana iznosila 70%, a za preostalo vrijeme 35% osnovice koja se utvrđuje kao prosjek obračunate plaće, umanjen za doprinose za obvezna osiguranja ostvarena u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa, čuli smo i od državnog tajnika, u ovom trenutku to je iznos od tisuću 125 kuna. Ukoliko govorimo o strukturi nezaposlenih, među kojima je na žalost najviše onih niže obrazovne razine i kojima se računa niska plaća koja prati tu strukturu, dobro je što će se predloženim mjerama posebno stimulirati njihovo uključivanje u obrazovne aktivnosti. Tako će u slučaju da se osoba odluči za takvu mjeru dobivati novčanu pomoć, a ne naknadu koja će biti u visini neoporezive stipendije, sada ona iznosi tisuću 600 kuna. Aktivna politika zapošljavanja ili aktivna politika tržišta rada obuhvaća čitav niz mjera čiji je cilj izravno zapošljavanje nezaposlenih ili povećanje njihove zaposlenosti. Aktivnim mjerama politike zapošljavanja, obrazovanjem, prekvalifikacijom ili dokvalifikacijom stručnim osposobljavanjem poboljšava se i kvalifikacijska struktura tražitelja posla, čime se pospješuje i njihova profesionalna pokretljivost, da to tako kažemo i mogućnost zapošljavanja. Ujedno školovanjem se pomaže nezaposlenima da što svrsishodnije iskoristi vrijeme nezaposlenosti, te da se čuvaju otprije stečena znanja i sposobnosti. Prikladnim obrazovnim programima pokušava se spriječiti i moguća nezaposlenost, odnosno dodatno uskladiti ponuda i potražnja posla. Osim profesionalnog usavršavanja u mnogim se zemljama poduzimaju neke druge mjere, pa ću tako primjerice istaknuti raznovrsne socijalno psihološke mjere, da bi se smanjile teškoće koje uzrokuje dugotrajna nezaposlenost, koja je posebno opasna jer često uvjetuje siromaštvo i socijalnu isključenost. Podsjetit ću da je ove godine za ovakve mjere rebalansom proračuna osigurano više od 170 milijuna kuna. Jednako tako želim podsjetiti i na nacionalni plan poticanja zapošljavanja, pa evo imamo i nove podatke što se tiče, i to nove podatke Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u rujnu ove godine zaposleno je ukupno, odnosno obrazovano je 421 osoba. Moramo posebno istaknuti, ja ću navesti primjer Međimurske županije, Varaždinske županije, Krapinsko-zagorske županije, to su tri županije u kojima se bilježi pad nezaposlenosti, u kojima je isto tako dobre rezultate polučio Nacionalni program zapošljavanja preko kojeg je primjerice u Međimurskoj županiji zaposleno 500 osoba, a od čega ću napomenuti 90 pripadnika romske nacionalne manjine. A jednako tako, moramo reći za rujan ono što se odnosi kad već govorim o osobama romske nacionalne manjine, čak 27% je žena. Novi prijedlog zakona predviđa na tržištu rada ili u evidenciji HZZ-a da ostanu i svi nezaposleni do stjecanja prava na starosnu mirovinu. Prema procjenama u prvoj godini to će rezultirati sa 7 tisuća nezaposlenih više, a kroz 5 godina 35 tisuća. Prema novom zakonu trajnu naknadu će do umirovljenja primati samo oni kojima je do starosne mirovine ostalo 5 godina. Da se ne ponavljam, a mislim da znate i da smo to već čuli da su promjene slične i u nekim drugim zemljama EU. Dakle, naknada za nezaposlenost je glavni dio Programa potpore nezaposlenima, ali ne i najvažniji dio programa za oživljavanje tržišta rada i povećanje stope zaposlenosti. Ovaj zakon potiče ujedno i odgovornost države prema fiskalnoj politici i pomaže starijima da do novog zaposlenja primaju naknadu što je bolje od poticanja odlaska u prijevremenu mirovinu. Zbog svega navedenog podržati ću ovaj prijedlog. Hvala lijepa. Hvala lijepo kolegice. Imamo jednu prijavljenu repliku, uvaženi kolega zastupnik Gvozden Flego. Izvolite kolega. Štovana kolegice bili ste govorili o prikladnom obrazovnom programu kojim se treba smanjiti nezaposlenost. Mi smatramo da je program, obrazovni program gotovo izrazito neprikladan i tome imamo barem 3 razloga. Prvo, on je neprikladan jer cjeloživotno učenje u Hrvatskoj je svedeno na obrazovanje odraslih što više nije europska kategorija. Drugo, on je neprikladan jer cijeli niz programa iz cjeloživotnog učenja nisu akreditirani nego su zapravo privatni i bez obzira što imaju pravo javnosti nisu prepoznati na tržištu rada i zapravo ne spadaju u onu kvalifikaciju koja će biti obuhvaćena nacionalnim kvalifikacijskim okvirom i još uvijek se strašno borimo sa modularnim sustavom obrazovanja, a to znači ovako: ako sam ja autolimar, a hoću biti autoelektričar ja bih trebao položiti samo 2 ili 3 diferencijalna modula, a ne ići još jedanput u autolimarstvo. I konačno imate zapravo jednu gotovo paradoksalnu situaciju gdje mi obrazujemo ljude za nepoznate potrebe tržišta rada dok recimo skandinavske zemlje pa i razvijene europske zemlje uz cjeloživotno učenje za odgovarajuću struku imaju dodatne module za samozapošljavanje. za samozapošljavanje. Dakle, toga kod nas gotovo uopće nema. I uz to sve skupa pripremajući zapravo radnu snagu za međunarodno tržište rada koje je sve prisutnije, u razvijenim zemljama imate intenzivno učenje stranih jezika, svjetskih jezika, kod nas također toga nema, pogotovo, ima ako se specijalizirate za strani jezik, ali ako se ja specijaliziram da budem autolimar ja nemam mogućnost učenja stranog jezika osim ukoliko si ga sam ne plaćam. Dakle, u redovitom cjeloživotnom učenju za odgovarajuće struke nemate i ovu komponentu, kao što sam rekao samozapošljavanja i učenja svjetskih jezika. Tako da je to sve skupa po našem sudu po našem sudu dosta neprikladno, pogotovo što ni jedan kvalitetni program ne košta 1600 kuna nego nekoliko puta po toliko. Glavak. Izvolite. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega prvo ću, počet ću od ovog posljednjeg. Dakle, imamo program za učenje stranih jezika, odnosno upravo prema tome je usmjereno. Dijelom je o tome nešto rekla i kolegica preko Ministarstva turizma je to, dakle o tome isto govorimo. Informatičko obrazovanje također. Što se tiče programa, akreditirani su oni koji su legalni, a ja smatram da je sustav cjeloživotnog obrazovanja dragocjen, naravno da je uvijek podložan promjenama, da je uvijek podložan onome da želimo da bude još bolji, ali nikada ne može biti savršen. U svakom slučaju govorimo o 1600 kuna ne da košta neki program nego o stipendiji koju sada recimo prima osoba koja je nezaposlena, a želi se odlučiti za takvu mjeru. Dakle, ne govorimo da toliko košta program nego rekla sam da je to iznos koji će sada osoba dobiti za stipendiju. Puno su skuplji programi za prekvalifikaciju. Hvala lijepa. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala. Sljedeća se za raspravu prijavila uvažena kolegica Romana Jerković. Izvolite kolegice. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je zakon koji se tiče ogromnog broja ljudi koji su, rekla bih, ne svojom krivnjom egzistencijalno ugroženi i društveno marginalizirani. Ponavljam, ne svojom krivnjom jer sigurna sam da nitko ne ide na Burzu rada zato što to želi jer mu se to sviđa i doista ludost je vjerovati da čovjek želi biti u evidenciji siromašnih, suvišnih i odbačenih. Jasno je ko dan da u kasi nema dovoljno novca. Jasno je ko dan da nedostaje novac za tu vojsku nezaposlenih. Jasno je da je broj novo nezaposlenih iz dana u dan sve veći. Broj onih koji su nezaposleni duže od godine dana u ukupnom broju registriranih krajem prošle godine iznosio je čak 45%. Strašna brojka. Jasno je ko dan isto tako da na razini godine Državnoj burzi za zapošljavanje će nedostajati najmanje 40% sredstava za naknade za vrijeme nezaposlenosti, odnosno za toliko bi burza trebala premašiti proračun. I naravno da je voda došla do grla i da novca bez novih zaduženja nema. I onda što činimo? Pa uzimamo tamo gdje možemo, uzimamo tamo gdje je to rekla bih najjednostavnije. Na one koji su opravdano najugroženija kategorija je najlakše prebaciti dio krize. Nije pravedno, ali ako ne znate drugačiji način razumljivo je da posežete za onim što vam preostaje. Međutim, upravo nas je takva politika kratkoročnih mjera koje samo gase požar dovela do granica izdržljivosti. Kako, kolegice i kolege, podržati smanjenje naknade za nezaposlenost? Kako podržati ideju da oni sami sebe na neki način financiraju, ne na neki način, da oni sami financiraju svoje doškolovanje, odnosno prekvalifikaciju? Jer ustvari to je to. Mi ćemo im s jedne strane uzeti, smanjujemo im naknadu, ali im dajemo mogućnost te nekakve stipendije jel' 1600 kuna, koliko god to da je. Mi već sada otprilike možemo zaključiti koji je mogući scenarij. Nezaposlenima dakle dajemo manje novca pod izgovorima da taj novac ide u njihovo obrazovenje, a s druge strane će se najvjerojatnije smisliti takvi kriteriji da taj novac neće dobiti nitko. Ili ga nitko na kraju neće ni htjeti uzeti jer mu neće biti dovoljan za ono što mu treba, a sam nema ono što mu treba, a sam nema da bi još k tome mogao dodati. I na kraju krajeva a gdje će se zaposliti? Dakle, od njega tražimo još dodatne novce ekstranovac, a za kakvu perspektivu za što? Što mu tržište rada nudi? A svaki dan stotinjak ljudi ostaje bez posla. Stvarno moraš biti u nekakvoj klasi superoptimista da si nezaposlen da se zadužiš jer ti ono neće biti dovoljno da bi se dodatno educirao za što. Dakle, nema nam druge moramo pogledati istini u oči i priznati da jednostavno nemamo adekvatne mjere, uspješne mjere gospodarskog oporavka niti aktivne politike zapošljavanja. A da bi bilo ovo malo jasnije o čemu govorim, pokušat ću ću dodatno pojasniti tako da ću nezaposlene podijeliti u tri skupine. U prvoj skupini su oni koji oni koji obrazovani rekla bih koji traže prvi posao. Dakle, njih je ovo društvo obrazovalo znajući unaprijed da neće naći posao. Dakle, rješenje zahtjeva sustavne mjere koje slažem se neće dati brze rezultate ali treba ih pokrenuti. s druge strane ima mjera koje mogu dati brze rezultate i te mjere nemaju veze sa razinom društvenog bruto proizvoda. Radi se jednostavno o hrabrosti za provedbu paketa mjera koji bi omogućio uključivanje te vojske nezaposlenih u svijet rada ne robujući niti formi ili bolje rečeno primjenom onoga što je u svijetu već poznato. Pa ne moramo izmišljati stalno toplu vodu. Volontiranje, rad kod kuće, privremeno i povremeno zapošljavanje, skraćivanje radnog tjedna, participacija u aktivnosti organizacijama civilnog društva, socijalne i zdravstvene zaštite itd. Dakle, kao što sam rekla ne treba izmišljati toplu vodu. Treba vidjeti kako su to zemlje razvijene zemlje uspjele kvalitetno riješiti. Dakle, puno je primjera i puno je iskustava, treba samo za njima posegnuti. Druga grupa jesu nezaposleni koji su bez posla ostali ne svojom krivicom, već krivicom loše politike, lošeg gospodarenja. Ta ista oni koji gospodare, oni koji provode politiku, dakle vlast sada im smanjuje naknade ne bi li im bilo na neki način još gore. Rješenje je jednostavno, naravno lako ga je i izgovoriti. Rješenje je da se otvore nova radna mjesta, rješenje je da se potiču novi razvojni projekti. Uvjet za to je da kada donosite odluku o razvojnim projektima, te odluke morate temeljiti i na potencijalima koje ovo društvo ima u stanovništvu, u svojim građanima. A nama se nažalost nerijetko događa da naši projekti razvoja nemaju nikakve veze sa činjenicom da za te projekte mi jednostavno nemamo ljudi koji će u njima raditi. Dakle, kome su oni namijenjeni, za koga su rađeni i kome oni trebaju? Kome uopće treba politika koja nije na usluzi građanima, koja ne radi za građane, koja radi protiv njih? I treća skupina rekla bih da su oni nezaposleni, teško zaposlivi ili nezaposlivi koji najčešće zbog svoje dobi ne mogu naći radno mjesto. Istina imaju oni puno godina, ali mi u društvu čini se da često nismo svjesni da to nije hendikep. Jer godine znače i životno i radno iskustvo. I to su neke zemlje jako dobro uglavnom one koje spadaju u razvijenije prepoznale. To je učinio Japan, to je učinila Švedska, to je učinila Njemačka. Ironija je pomalo da su te zemlje razvijene između ostalog i zbog toga što su u punom smislu riječi koristile sve svoje demografske potencijale. Dakle, kolegice i kolege ono što bismo očekivali ono što nam je potrebno umjesto ovakvog jednog zakona jest cjelovita politika sa mjerama koje moraju biti podijeljene na kratkoročne mjere na one koje daju rezultate u srednjem roku i na koncu one koje dugoročno rješavaju cjelovitu ovu problematiku. Dakle, ako to sam rekla i u svojoj prvoj raspravi prilikom prvog čitanja, ako se odreknemo skoro pola milijuna ljudi i ostavimo ih na marginama društvenog života i razvoja, onda se pitam kakvu šansu kao društvo u cijelosti imamo? Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Imamo tri ispravka, dvije replike. Idemo najprije sa ispravcima uvažena kolegica Đurđica Sumrak. Izvolite. Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Kolegice Jerković doista nakon ovog vašeg patetičnog govora ma nije vam ni kolega Stazić ravan, pa ne bi nitko od studenata više završavao fakultete niti bi oni ljudi koji su ostali bez posla počeli ponovo tražiti posao, niti bi se išli prekvalificirati. Rekli bi ne.

da ljudi ne pronalaze na taj način posao i nije točno da je sve tako crno i patetično kao što vi govorite. Ali vi tako morate i to razumijemo.

obrazovanje. Ja ne znam gdje je to pročitala. Očito nije čitala ovaj zakon o kojem danas mi ovdje raspravljamo. Ali podsjetit ću vas kolegice Jerković kada slušam vas i vašu veliku tugu u glasu obzirom na smanjenje ove naknade nezaposlenima koja me normalno dirnula, pitam se pa gdje ste vi bili tada kada smo mi tri godine molili SDP da podigne naknadu sa 900 na tisuću kuna nezaposlenima. Tri godine nam je trebalo da je ministar rada, eto tada je, svojom samilošću podignuo za 100 naknadu nezaposlenima. Ja mislim da je vas tada čuo da bi sigurno ranije. Hvala.

mislim da postoji nekoliko problema vezano oko ovog zakona. Prvo, i kad gledamo na prvo čitanje i sad na ovo, državni tajnik nije dao odgovor, mi smo više postavljali i u onoj raspravi kod prvog čitanja, ali i danas, što je sada novo što se tiče programa koji će se stipendirati sa tih 1600 kuna u odnosu na one programe dokvalifikacija, prekvalifikacija, obrazovanja za tečajeve itd. koje i sada imamo ili ih možda više nemamo. To mi nitko nije odgovorio. To nam nitko nije odgovorio. Putem Zavoda za zapošljavanje, ravnateljica je tu, možda je ona pomoći u tom odgovoru. Da li sad to znači da ćemo imati i te dosadašnje programe koji su išli kroz aktivne politike zapošljavanja plus ove koje ćemo financirati sa tim stipendijama ili jedno potire drugo. O čemu se ustvari tu radi i šta je sada u svemu tome toliko novina kad već više godina imamo ove određene programe. Da li za njih imamo dovoljno novaca, da li smo ove godine ostvarili sve što smo planirali sa tim programima. To je problem i to mi ovdje danas niti prošli puta nismo dobili odgovore. I još jedanput treba naglasiti i to svi mi ovdje naglašavamo, apsurdno je kao i kod onog prošlog snižavanja naknada za nezaposlene da sami nezaposleni ustvari financiraju ovoga puta sebe, smanjujemo im naknade, a prošli puta smo im smanjili naknade jer smo rekli da će od toga se očuvati neka druga radna mjesta. Pa šta smo dobili, sedam očuvanih radnih mjesta u cijelu godinu dana. Pa dajte mislim ajde budimo ozbiljni i onda još nam se prigovara da eto mi ne vidimo dugoročno, mi smo kratkovidni ili ne znam šta. Pa dajte se malo uozbiljite. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala. Odgovor na repliku, kolegica Jerković. Kolegice Sobol, s vama se slažem naravno. Ne samo da ne dobivamo odgovore na naša pitanja nego kao što ste i sami sada ustvrdili, bilo bi najbolje da šutimo. Proračun je krcat rupama, curi na sve strane, novca nema, ponekad se dogodi da to premijerka i prizna, međutim kada mi kao oporba ovdje o tome govorimo tada smo u najmanju ruku državni neprijatelji broj 1. Ja ne razumijem zašto je to tako jer ja kada raspravljam iznosim, kada vjerujem u to što iznosim loše stvari koje vidim, kao što ću pohvaliti dobre stvari kada ih vidim. Trenutno situacija u zemlji je loša, novca nema. Nezaposlenima uzimamo novac.

Kolegice Jerković, nažalost se s vama slažem da prva i žalosno velika skupina ljudi koji su nezaposleni jesu mladi koji su završili, koji se ne mogu zaposliti i koji kao da nikome ne trebaju. Ti mladi nezaposleni, nezavršeni su s jedne strane posljedica ekonomske makropolitike ove Vlade, a s druge strane su posljedica potpuno neprikladnog sustava obrazovanja. Mi šest godina vičemo da ne možete obrazovati ljude po bolonjskom procesu po staroj nomenklaturi zanimanja. Mi obrazujemo ljude prvostupnike koji dobivaju višu stručnu spremu koja nigdje u Europi ne postoji i koja se u Hrvatskoj nigdje ne priznaje. Mi na sveučilištima obrazujemo učitelje odnosno nastavnike koji dobivaju stručnu spremu, a ne sveučilišnu i onda su bez posla jer se ne mogu zaposliti, ljudi moji. To je neadekvatan sustav obrazovanja. Mi nemamo iz cjeloživotnog učenja gotovo nijedan ozbiljan program za visoko obrazovanje, a ako ga imamo onda je to dopunski studij koji traje 6 mjeseci, 12 mjeseci, a koji nije niti modularan niti je prilagođen ljudima niti ga oni po načinu kako se to rješava u Europi rješavaju. Jedan kolegij pola godine, drugi kolegij pola godine itd. Mi imamo inženjere kemije i biologije koji se 20, 25 godina nisu obrazovali, ljudi moji. A danas na Harvardu kada se upisuje biologija, elektronika ili kemija onda im se kaže kolegice i kolege ono što ćete završiti danas kada završavate studij više neće biti znanstvena istina. Dakle, to je problem. Oprostite mi na profesionalnoj deformiranosti što stalno inzistiram na obrazovanju, ali taj sustav obrazovanja je kod nas potpuno neadekvatan, to tim više što se obrazujemo za budućnost, za ono što će nam doći i obrazovani nas trebaju vući tamo, a ne za prošlost. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala. Odgovor na repliku, kolegica Jerković. Izvolite. Kolega Flego, u pravu ste da ne možete biti više. Ali problem o kojem govorite još čini se da nije eskalirao. Mi nažalost stvari vidimo i prepoznajemo kao problem kad dođemo do krajnjih granica, do granica izdržljivosti, kada sve puca po šavovima. Tek onda kao društvo u cjelini shvatimo koliko je problem velik. Ovo nije prvi puta, a sigurno nije ni zadnji da upozoravamo na neke stvari s dobrim namjerama. Nažalost, vrlo često to se ne razumije. Hvala. I još imamo jednu ispravku, uvažena kolegica Ivanka Roksandić. Izvolite, kolegice. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala, gospodine potpredsjedniče. Pa iako je ispravljen ovaj netočni navod ja ću ga opetovati u ovom zakonu. Rekli ste kolegice, nezaposleni sami sebe financiraju i na neki način bi se trebali zadužiti, kako vi kažete, da bi mogli financirati svoje obrazovanje što nije točno. Ova naknada zaista od 1600 kuna poslužit će poglavito onima koji su niže obrazovnog nivoa da se obrazuju, ali ja bih rekla, ne volim upotrijebiti tu riječ, na neki način i prisiliti da se uključe u obrazovanje. Možda bi to mogli reći predstavnici Zavoda za zapošljavanje. Najčešće je ove ljude vrlo teško uključiti u obrazovanje, neću reći natjerati ali na neki način uputiti. Oni se teško odlučuju za obrazovanje. Primjer su vam masa žena koje nemaju određenu kvalifikaciju nego osnovnu školu. Ja znam primjer gdje je Zavod za zapošljavanje ponudio čitav niz programa u ovom poticanju aktivnog zapošljavanja. Međutim, žene to ne prihvaćaju. Ne žele ići ići na obrazovanje. To im pada kao teret. Možda će ova mjera a ja vjerujem da hoće potaknuti mlađe ljude, mlađe a mi ih imamo još zaista dosta koji ne završavaju srednjoškolsko obrazovanje, da se kroz ovakve mjere osposobe za zanimanje. Hvala. Idemo dalje sa raspravom. Prijavio se uvaženi kolega zastupnik Petar Mlinarić. Izvolite kolega Mlinarić. Hvala gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, štovana ravnateljice, državni tajniče sa svojim suradnicima. Smanjenje novčane naknade na prvi pogled može se činiti kao udar na na standard osoba u najtežem položaju. Svi smo mi svjesni toga da bi željeli raditi na dobro plaćenom poslu, a ako ga kojim slučajem izgubimo da budemo dobro zbrinuti do kraja života. Svjesni smo što se događa u Hrvatskoj, a i u cijelom svijetu. Smanjenje trajanja naknade treba gledati i sa druge strane. Bitno je da svi promijenimo način kako gledamo da netko drugi treba o nama brinuti, a mi sami da se vidimo samo žrtvama loših okolnosti. Poznato je da u životu inače, pa tako i kad je riječ o zapošljavanju jedni puno brže uspijevaju naći posao ali i zadržati posao. Poznato je da u životu inače pa tako je riječ o zapošljavanju jedni puno brže uspijevaju naći posao, a i drugi trebaju zadržati posao. Kad je riječ o nezaposlenima, s obzirom na tešku situaciju u kojoj se nalaze potrebno je da sami u većoj mjeri no što je do sada slučaj poduzmu inicijative i odgovornost za rješavanje svog statusa. Prateći aktivnosti i pojedinih institucija mogu konstatirati da je Zavod za zapošljavanje jedan od onih koji se uistinu trudi sve više pomoći nezaposlenima da što brže nađu svoje mjesto u svijetu rada. Znamo da se stalno organiziraju brojne aktivnosti kao što su brojna savjetovanja, informiranja, radne grupe, organiziraju i pozivaju na sajmove poslova, organiziraju dane karijera za učenike i studente, imaju dane otvorenih vrata zavoda, daju kroz program Vlade o poticanju zapošljavanja potpore poslodavcima za zapošljavanje i obrazovanje osoba, upućuju ljude na obrazovanje, javne radove, rade selekcije za poslodavce, rade profesionalno na usmjeravanju učenika, a i nezaposlenih. Upravo zbog profesionalnog usmjeravanja u Hrvatskoj imamo najmanji postotak ispadanja iz srednjoškolskog obrazovanja od 3,9% u odnosu na prosjek zemalja Europske unije od 14,4 koja u svojoj strategiji za 2020. godinu želi taj udio smanjiti na 10% maksimalno. To je nešto na što trebamo biti ponosni i mnoge razvijene europske zemlje bi htjele imati ovakvu situaciju kod sebe. Ali nitko ne može sam puno napraviti, ni Zavod sam ako gospodarstvo ne otvara radna mjesta, a ni gospodarstvo i Zavod zajedno ako sama osoba ne pokazuje stalni interes za učenje, prekvalifikacije i dokvalifikacije radi bržeg zapošljavanja. Slušamo stalno o cjelovitom učenju. To nije floskula već naša stvarnost i svi trebamo prihvatiti da bez obzira na završene škole moramo stalno učiti da si stvorimo bolje šanse za novo zapošljavanje i za opstanak na sadašnjem radnom mjestu. Želim na kraju dodati vezano uz ovaj zakon da se dugotrajno nezaposlenima omogućuje produžetak prava na novčanu naknadu čime se pokazuje senzibilitet ove Vlade za najugroženije skupine. Dozvolite mi gospodine potpredsjedniče da pročitam jedno kratko pismo koje su uputili djelatnici gradske uprave grada Vukovara, jer kao zastupnik iz Vukovara ovo pismo neraspoređeni visokoškolovani djelatnici poslali su svim državnim institucijama. To su ljudi koji su stvarali Hrvatsku državu, prošli sve strahote i kao branitelji i kao djeca branitelja. Vezano je za točku 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama o posredovanju pri zapošljavanju. Poštovani gospodine Mlinariću! Budući da ste član najveće stranke koja se u našem gradu zalaže za prava branitelja, ali i svih građana, koja participira u gradskom vijeću, te iz čijih ste redova i vi kandidirani za Sabor Republike Hrvatske smatramo primjerenim upoznati vas sa situacijom u gradskoj upravi Vukovar, gdje je dovedeno u pitanje poštivanje prava zaposlenika, te prava branitelja i njihovih obitelji. U zadnjih nekoliko mjeseci u gradskoj je upravi Vukovar aktualna tema o novoj sistematizaciji radnih mjesta i reorganizaciji uprave u cilju veće učinkovitosti i pravilnoga usmjeravanja kompetentnosti djelatnika čak i organizirana konferencija na kojoj su sudjelovali predstavnici gradova s područja cijele Republike Hrvatske. Oni koji su bili skeptični prema ponuđenoj reorganizaciji bili su proglašavani kočničarima prilagodbe grada europskim standardima. Mora li Vukovar pored ostalih problema prvi provesti ovu reorganizaciju dok razvijeniji gradovi nikamo ne žure. U velikoj tajnosti skupina podobnih djelatnika koji su pristali za gradonačelnika Saba, Željka Saboa obavljati sumnjive poslove ili ih je kupio dodijelivši im stanove ili im je zaprijetio otkazom ili im je zaposlio članove obitelji. Načinila je konačni prijedlog sistematizacije u tom aktu izostavljeno je sedam radnih mjesta i to šest radnih mjesta na kojima su radili visoka stručna sprema, djelatnici i jedno radno mjesto sa srednjom stručnom spremom. Bit ćemo konkretni. U gradskoj upravi Vukovar više nema mjesta za sljedeće ljude: Renato Štimac, diplomirani arhitekt, bivši pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i uređenje grada, hrvatski branitelj, 9 mjeseci logoraš srpskih koncentracijskih logora. bio sa mnom, imao sam čast da budem s njim u logoru punih 9 mjeseci Stajićevo, Mitrovica i Aleksinac. Branka Žuvić, diplomirana pravnica, negdje ima oko 30 godina staža, a 12 godina je tajnica grada Vukovara. Pavica Pilkovac, diplomirani pravnik, bivša načelnika općina Bogdanovci, 10 godina pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom i poslove stanovanja. Otac joj je nestao u Domovinskom ratu i nikada nije pronađen. Navije Benaković, profesor iz hrvatskog jezika stručna suradnica za kulturu Upravnog odjela za društvenu djelatnost, dijete hrvatskog branitelja i logoraša, 6 mjeseci u logoru. Igor Antolović, diplomirani pravnik u Odjelu za gospodarenje gradskom imovinom i poslove stanovanja. Dijete poginulog hrvatskog branitelja. Zlatko Keglević profesor i bivši pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti. I Boris Barja, gradski dokumentarist, arhivist, fotograf, dijete poginulog branitelja. Svi smo mi dobili rješenje o stavljanju na raspolaganje bez ikakvog objašnjenja a naši su poslovi pridodani u opis radnih mjesta nekim drugim djelatnicima bez obzira na njihovu stručnost i bez obzira na opseg poslova koje smo obavljali. Istovremeno u novoj sistematizaciji gradonačelnik neke djelatnike srednje stručne spreme nagradio rješenjem i koeficijentom za višu srednju stručnu spremu, dok je nekoliko djelatnika više stručne spreme rješenjem …/Ne razumije se./… u visoku stručnu spremu, što je nagrada za poslušnost ili kupovinu …/Ne razumije se./…, jer je nekoliko nagrađenih upravo te nacionalnosti. Od početka svoga mandata gradonačelnik je svoju plaću podignuo 62%, a oko 75% svojim zamjenicima. O …/Ne razumije se./… gradonačelnika ponašanja također bismo mogli nešto reći, učestalo krši Zakon o zabrani pušenja u uredima gradske uprave, a nitko se to ne usudi prijaviti što govori o samovolji, kršenju zakona i strahovladi koju je ovaj čovjek …/Ne razumije se./…, se./… djelatnike sa završenom ugostiteljskom, trgovačkom, tekstilnom školom, srednjim policijskom školom završeno u Banja Luci, i tečaj u Švedskoj, a ignorira stručne i iskusne ljude koje zbog raznih često privatnih razloga smatra nepoželjnima. Neke od svojih poslušnika gradonačelnik je zaposlio ubrzo nakon izbora kojima je izabran, njih je preuređen stari pravilnik o unutarnjem redu, a među njima je i djelatnik koji je završio srednju policijsku školu u Banja Luci i tečaj u Švedskoj. Na zajedničkim sastancima svih djelatnika gradonačelnik psuje, vulgarno se izražava, ponižavanju visoke stručne spreme djelatnika na način da ih rasporedi da na parkiralištu prebrojavaju ambroziju, da i ne govorimo, svoj položaj i ovlasti …/Ne razumije se./… koristio i za zastrašivanje djelatnika pozivanjem za svjedoke na sud zbog svojih obiteljskih problema. Postoji i video zapis neprimjerenoga ponašanja gradonačelnika prema jednoj djelatnici koja nije u popisu suvišnih, koje se može ubrojiti u seksualno zlostavljanje. Nije li težnja naše države potaknuti mlade ljude na visoko obrazovanje, ne bi li bilo razumno težiti stvaranju uprave što više visoko obrazovanih ljudi, ili je možda opravdano uskladiti cijelu upravu sa stupnjem obrazovanja samog gradonačelnika. I na kraju, nadam se da iz svega navedenoga zaključite da imamo razlog biti revoltirani, te vas molimo da u okviru svojih mogućnosti, u cilju poštivanja prava i osnaživanja osnaživanja pravne države, koja se trudi onemogućiti protuzakonite radnje, pomognete kako bi inspekcija Ministarstva uprave žurno obavila nadzor donesenih akata i kako bi se nepravda koja nam je učinjena ispravila. Hvala. Hvala. Nije baš u kontekstu donošenja zakona, ali je zasigurno u kontekstu primjene zakona, jer od ovih imena i spremi koje smo čuli, što prof. Flego govori sad treba izabrati što mislimo. Tko je tu za …/Ne razumije se./…, a tko za cjeloživotno učenje, ali to su sudbine, nisu nisu jednostavne ni lake. Nisu to isključivo i u toj sredini. Imamo i prijavljenih četiri replike. Najprije uvažena kolegica Đurđica Sumrak. Izvolite. Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Evo ovo je bilo žalosno slušati, ali tako to radi vizionarska SDP-ova vlast, kad dođe, malo su na vlasti u Vukovaru, neće sigurno dugo ostati. No ja sam se htjela vratiti ovom programu, ali obzirom, evo baš kolega me je potaknuo jer je iz županije koja je mahom poljoprivredna, žao mi je što nema tu nikoga iz kluba SDSS-a iz Slavonije. Naime radi se o braniteljskim zadrugama. 2004. kad je potpredsjednica Vlada, tadašnja, gospođa Jadranka Kosor potaknula osnivanje braniteljskih zadruga, bile su dvije. Ljudi su se smijali, smijala se oporba svima, još šta ti to treba, to ti ne treba, međutim danas mi imamo 336 braniteljskih zadruga u kojim je zaposleno više od, mi imamo 3 tisuće kooperanata u tim zadrugama, ljudi koji rade u zadrugama, a njihovih obitelji ukupno 8 tisuća. Dakle ti su ljudi samo pojavili se na projekte samozapošljavanja, na natječaje, dobili su sredstva, osnovali zadruge, u proizvodnji su, oni danas godišnje proizvedu preko 407, 410 tona sirovina. To znači krastavaca, poljoprivrednih proizvoda. Prošli su oni škole uvaženi kolegice i kolege da bi se educirali za povrćare, za medare, za voćare, za proizvodnju ljekovitog bilja. Došli su u. …/Upadica se ne razumije./… Točno je maslina. Ovisno gdje su. Da bi došli danas u poziciju da te svoje proizvode imaju konkretne ugovore sa kućama u koje to oni plasiraju i prodaju, oni su se zaposlili, ova Vlada im je omogućila to, vizionarstvo jedne potpredsjednice tadašnje kojoj ste se ismijavali, i danas želite reći da nema viziju, a ima, i to nećete moći nikada sebi sebi možda priznati, ali tako je, a ono što je najvažnije da je to stvarno jedna od konkretnijih mjera koja daje rezultate i to treba priznati, a možete se smijati kolege i kolegice koliko god hoćete, ali i vi se drugo i ne možete jer se smijati možete, to je. Hvala. Odgovor na repliku, kolega Mlinarić. **Mlinarić, Petar (HDZ)** Kolegice slažem se s vama. Čudno je to što je naš gradonačelnik, dok je došao primio upravo nekih 5, 6 djelatnika srednje stručne spreme ili više tako iz Švedske, onih nekih kojekakvih, da bi na kraju visoko stručne ljude otpustio. I upozoravali smo na to da on ima opću nesposobnost …/Ne razumije se./… PTSP, ali to nitko nije, međutim sad se to odražava ali na žalost kako je je, pa neka, hvala. Hvala. Za repliku se prijavila i uvažena kolegica Marija Lugarić. Izvolite kolegice Lugarić. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovani kolega govorili ste o programima obrazovanja, mislim da neke stvari treba demistificirati. Jednokratna naknada po ovom zakonu za programe obrazovanja je tisuću 600 kuna. Ja vas pitam što čovjek može sebi platiti sa tisuću 600 kuna? Koji program? Evo brzinsko pretraživanje po Internetu. Ako netko recimo želi se, postati vozač i steći kategoriju, B kategoriju vozne dozvole, taj tečaj mu košta 5 hiljada 735 kuna. Onda primjerice, u jednom manjem mjestu pripreme za majstorske ispite, dakle ne osposobljavanja, nego samo pripreme za polaganje ispita, pazite za koja zanimanja autoelektričar, autolimar, mehaničar, bravar, frizer, klesar, krznar, limar, itd., mljekar, pčelar i 200 kuna. Koliko koštaju cjelokupni tečajevi. Ili primjerice u jednoj od uglednijih ustanova za obrazovanje odraslih daktilograf, računalni operator za unos teksta 4 tisuće 261 kunu, knjigovođa 4 tisuće 261 kunu, ako idemo recimo u neke naprednije da tako kažem, ne znam specijalist za digitalni video montažu 9 tisuća, grafički dizajn je 6 tisuća kuna, itd. Dakle i najjednostavnija zanimanja višestruko prelaze iznos ove ove jednokratne stipendije, i to sve cijene koje sam vam govorila kao jednokratna uplata. Cijene su nekoliko puta veće ako se plaća na rate. **Mlinarić, Petar (HDZ)** Kolegice 1500 kuna nije za vas nešto, ali za jednog vukovarca jedan dio veliki jedne trećine vukovaraca mnogo to znači. Hvala. Hvala. Idemo mi dalje sa replikama. Kolegica Božica Šolić se prijavila. Izvolite kolegice Šolić. … /Upadica se ne razumije./… Kolegice Lugarić **Šolić, Božica (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo ja se nisam htjela dovikivati kao što se sad dovikujete u sabornici nisam se mislila javiti za repliku, međutim stvarno ovaj slušajući zastupnika Mlinarića kada je iznosio ovo pismo što pišu vukovarci svim institucijama pa i svom zastupniku ja sam ostala vjerujte mi zaprepaštena, ali mislim da bi trebala biti na ovo pismo i na ove činjenice zaprepaštena i zastupnica Jerković jer je ona svoju cijelu raspravu vodila zaprepašteno se ne razumije./… Jer ovdje se vodi jedna nesmiljena čistka SDP-ovog gradonačelnika onih ljudi koji su stvarali Hrvatsku državu, koji su podnijeli najveće žrtve za stvaranje Hrvatske države. Vama je to smiješno, kolegice, ali to je stvarnost u Vukovaru i trebali bi ozbiljnije na to se obratiti i pozvati na odgovornost svog gradonačelnika što to radi. To nisu ljudi ni frizeri kao što ste danas frizere spominjali, ni autolimare kao što ste spominjali, to su ljudi ekonomisti diplomirani, pravnici diplomirani da oni danas čekaju mjesto na Burzi rada. Iz dana u dan slušam vas kako se zapošljava po stranačkoj pripadnosti. Što vi radite u Vukovaru? Što vi radite u Vukovaru? Što vaš gradonačelnik radi u Vukovaru? Zapošljavate ljude niže spreme, niskih obrazovanja, ali da su podobni. Tako grad Vukovar sigurno neće uspjeti u budućnosti. I to vam je sramotno da to radite nad onim ljudima koji su najveće patnje podnijeli za Hrvatsku. Hvala vam. Petar (HDZ)** Kolegice hvala, zato sam i ovo pismo pročitao da moramo nešto poduzeti da naši branitelji, djeca branitelja, logoraši i ona djeca koja ne znaju još nisu svoje našli najmilije da danas moraju biti otpušteni na najgrublji način, a stvarali su Hrvatsku. Prema tome, nemojmo dozvoliti da ti ljudi odlaze, a da dolaze oni koji su nas tjerali iz Vukovara. Hvala.

žao mi je što primjer vukovarske gradske uprave nažalost nije jedini, ali mi je žao što se to događa upravo u gradu heroju Vukovaru. Ovo pokazuje kako rade oni što prozivaju Hrvatsku i optužuju hrvatsku vlast, a oni sami to čine. Naime, HDZ i hrvatska Vlada nisu nikada postupali na ovaj način. Vaše pismo u kontekstu rasprave koju danas vodimo po Zakonu o pravima nezaposlenih pokazuje paradoks i licemjerje da upravo oni koji se najviše zalažu i brinu o pravima nezaposlenih i i prozivaju hrvatsku Vladu da nije osigurala dovoljno sredstava u proračunu za njihova prava kako to znate? Pa znate tako što se i sami evo na ovakve načine trudite da broj ljudi na Zavodu za zapošljavanje iz dana u dan bude što veći. Kažem nije ovo usamljen slučaj na lokalnoj i regionalnoj razini čelnika i SDP-a u RH. Neki uzimaju savjetnike, kod vas kolega Mlinariću Mlinariću otpuštaju visoku stručnu spremu da bi zaposlili moralno politički podobnu srednju stručnu spremu i to je kolege iz SDP-a doprinos zemlji znanja, otpuštanje visoko obrazovanih kadrova koji su najviše dali u borbi za obranu domovine nam Hrvatske, koji imaju iskustvo i danas trebaju završiti na Zavodu za zapošljavanje. Kolega Mlinariću ja ne mogu puno pomoći, ali sa pozicije vaše kolegice saborske zastupnice mogu ponoviti ono što su djelatnici Gradske uprave grada grada Vukovara napisali, pozvati, i koristim i ovu priliku da pozovem Ministarstvo uprave da ipak obavi inspekcijski nadzor u Gradskoj upravi u Vukovaru i da poduzme, ako se utvrde nezakonitosti, da poduzmu zakonom propisane korake.

u jednom Nišu, u onom čuvenom zatvoru i leđa su mu sva bila išarana, 5 dana su ga tukli. I jel to sad način da se takav čovjek, a dok je gospodin Sabo kad je otišao u logor nakon sutra dan doveli su ga majori u … uzeo je svoj auto i prevezao i na kraju ga izvezao. tih 3, 4 dana ubijali naše prijatelje po Borovu i Vukovaru. I tko je se mogao vratiti iz logora da ga dovedu starješine i vrate ga nazad i auto da pošalju u Mađarsku. Hvala. Idemo na zadnju prijavljenu raspravu, kolegica Zdenka Čuhnil. Izvolite kolegice. **Čuhnil, Zdenka (Nezavisni)** Hvala lijepa uvaženi potpredsjedniče, uvaženi tajniče. Naime, neosporna je činjenica da gospodarska kriza nije zaobišla niti hrvatsko tržište rada. Pad proizvodnje 2009. i negativni indeks rasta, a koji se ne smanjuje niti 2010. godine smanjio je broj zaposlenih, bolje reći svakodnevno raste broj nezaposlenih. Jednako tako raste udio nezaposlenih duže od 1 godine, pogotovo onih s nižom razinom obrazovanja i s višom životnom dobi. Dugotrajnu nezaposlenost pokušava se rješavati obrazovnim mjerama, dopunom znanja i vještina pa su i naknade za nezaposlenost prilagođene onima koji se žele uključiti ponovno na tržište rada novim naknadnim obrazovanjem. Ipak jedna kategorija gospodarstvenika, možemo ih zvati radnici ili onih koji privređuju ostala je na marginama, ostala je obespravljena. O njima je ovdje danas govorio i kolega Hrelja, radi se o obrtnicima, bolje reći radi se o nositeljima obrta. I dok njihovi radnici zatvaranjem obrta imaju sva prava kao ostali koji su ostali bez posla, obrtnik doslovce ostaje na ulici bez primanja. Reći ćete da ne plaća doprinos koji iznosi 2 puta 0,85 odnosno 1,7% za nezaposlene, ali ja vas pitam zašto. Ako može plaćati svoje radnike može i za sebe. Nije točno da ne znamo na koju osnovicu bi to plaćao. Ako smo mogli odrediti osnovicu plaćanja doprinosa za zdravstveno, za mirovinsko a što je osnovica 65% od prosječne bruto plaće u RH tada smo zasigurno istu osnovicu mogli primijeniti i za onih 1,7% kako bi ljudi imali određenu sigurnost. Posljednje dvije godine zatvoreno je gotovo 15 tisuća obrta ako uzmemo da je otvoreno 5 tisuća novih, 10 tisuća obrata ipak je ostalo izvan proizvodnje. Neka je samo jednog zaposlenog, znači 10 tisuća ih je završilo na Zavodu za zapošljavanje sa naknadom, ali ostalo je upravo tih 10 tisuća nositelja obrta koji sada ili moraju raditi na crno jer nisu zaštićeni jer su doslovno bez kruha. Istovremeno istraživanje Europske unije u zemljama koje su osigurale primanja za vrijeme nezaposlenosti obrtnicima uz plaćanje doprinosa pokazuje da su upravo ti obrtnici oni koji najmanje ostaju na Zavodu za zapošljavanje, jer upravo vrlo brzo pošto su naviknuti poduzimati raditi, odgovarati sami za sebe vrlo brzo ili prenose djelatnost na drugu lokaciju ili jednostavno nova znanja i vještine i prelaze u neku drugu sferu rada. I zaista je pitanje, do kada će upravo obrtnici koji su u drugim zemljama nositelji bržeg oporavka gospodarstva biti kod nas diskriminirani. Zašto nakon niza apela HOK-a i niza prijedloga nije se pokušalo ovim izmjenama riješiti ovo pitanje, jer zaista imamo primjere u nekim zemljama Europske unije,a mi se i vrlo često pozivamo na Europsku uniju i na kraju krajeva pripremamo se ući u tu Europsku uniju. Danas je uvaženi tajnik dao odgovor da obrtnik samostalno odlučuje o prekidu obrta. Zar to ne radi i svaki vlasnik trgovačkog društva? I koliko je obrta upravo zatvoreno zahvaljujući onim manjim trgovačkim društvima koji jednostavno zbog nelikvidnosti i neplaćanja su jednostavno zatvorili te obrte, što znači neovisno o volji ili želji obrtnika oni su prisiljeni zatvoriti svoje obrte. Pomalo sam ovdje komentirala kada ste to rekli oni sami odlučuju, da bi bilo smiješno da upravo nije tragično za sve one koji koji to danas doživljavaju i koji se nalaze u bezizlaznoj situaciji. I stoga moram završiti sa rečenicom da je teško podržati zakon koji ne daje cjelovito rješenje odnosno koji ipak dio onih koji su u sferi rada diskriminira. Josip (HSS)** Hvala. Želi li državni tajnik zaključno? Izvolite tajniče.

i naknada za vrijeme obrazovanja koje se provodi za vrijeme nezaposlenosti. Dakle, radi se o naknadi od tisuću 600 kuna koja dobiva osoba koja se obrazuje, a ona iz toga ne plaća nikakve troškove. Naime, postupak je takav da se na temelju temelju poslodavaca na temelju analize što je potrebno poslodavcima uopće u Hrvatskoj na tom području utvrde programi obrazovni koji će se raditi, a onda taj obrazovni program provodi ustanova koja se time bavi privatna, učilište, Pučko učilište ili tko, možda to nisu idealne obrazovne ustanove ali su to one koje su u Hrvatskoj. nezaposlena osoba ide na obrazovanje ništa ne plaća i dobije tisuću 600 kuna. Dakle, ona ne plaća iz tih tisuću 600 kuna ikakve troškove obrazovanja. To samo toliko da oko toga ne bude nikakvih dvojbi. Moram reći ovaj zakon naravno ne rješava problem nezaposlenosti u HRvatskoj, to se rješava svim drugim mjerama. Dakle, a isto tako ovaj zakon nije ovdje dakle ove promjene nisu radi ušteda. Ono što se na jednoj strani promjenama uštedi to su s druge strane su veći rashodi u onim drugim mjerama. Dakle, poprilici koliko bi smanjili se rashodi zbog umanjenja naknade toliko će se povećati rashodi zbog produljenja onih dodatnih naknada u slučaju dugotrajne nezaposlenosti, onih promjena koje se tiču prava na trajnu naknadu. Dakle, nije svrha ušteda. I na koncu za ovu namjenu jedino su sredstva za Zavod za zapošljavanje u rebalansu proračuna predviđena. Ovim promjenama pokušava se koliko je to moguće postići jedna ravnoteža između s jedne strane potrebe za jednom socijalnom sigurnošću nezaposlenih i s druge strane za ono što nekada ne zvuči lijepo ili izgleda kritično ali se mora reći dakle i to da naknade ne budu destimulativne za traženje posla i naravno na koncu okruženja u Hrvatskoj visine minimalne plaće i svega. Pri tome još jednu stvar moram reći. kada govorimo o smanjivanju naknade iako se postotak smanjuje sa 50 i 40% na 35% dakle najniže naknade ovim će se povećati, jer je sada utvrđena ta minimalna granica koja bi trenutno iznosila tisuću 125,60 kuna, a sada bez te minimalne zaštitne odredbe naknade od ovih 50 i 40% sadašnje mogu biti manje i jesu manje za one koji su imali manju plaću, minimalnu plaću itd. dakle samo za jedan dio ljudi koji su imali veće plaće taj drugi dio naknade biti će manji. Što se tiče nezaposlenosti, pa upravo se ovim zakonom pokušava riješiti onaj dio koji se tiče te neke socijalne sigurnosti. Sada se prvi puta uvodi to to produženo primanje naknade za osobe koji su pali u dugotrajnu nezaposlenost. To do sada nije postojalo. To se prvi puta uvodi. Isto tako uvodi se ova promjena radi usklađivanja sa Zakonom o mirovinskom. Istina je što rekao uvaženi zastupnik Hrelja, ta naknada će biti manja, osim onih prvih tri mjeseca nego što su prijevremene mirovine pa možda ljudi neće ostati na Zavodu za zapošljavanje. Ali ja mislim da neovisno o tome što je naknada manja i normalno je da je naknada, trajna naknada manja od mirovine, da se tim ljudima treba omogućiti jednostavno prostor za to, treba im se omogućiti izbor da ili će uzimat naknadu ili ići u prijevremenu mirovinu. A ako je stalno na Zavodu za zapošljavanje, naravno govorimo o nezaposlenima, ne o zaposlenima, ako je stalno na Zavodu za zapošljavanju dakle to su oni koji su izabrali da će još pokušati ostati u svijetu rada i možda pokušati naći posao. I na koncu samo da se osvrnem na obrtnike. Obrtnici ne plaćaju doprinose, naravno zakonom se mogu odrediti da plaćaju. Ali istina je, možda to ovako vama grubo zvuči, ali istina je da obrtnici za razliku od radnika odlučuju o svom prestanku rada. Dakle mogu biti oni natjerani nekim objektivnim okolnostima, ali kod radnika odlučuje poslodavac. Naime, kad odluči radnik onda on nema pravo na naknadu. Dakle naknada nije naknada za slučaj nezaposlenosti, nije apsolutna naknada u smislu tko god je nezaposlen nakon nekog broj godina staža itd. ima pravo na naknadu. Ne, tko god je nezaposlen, a za tu nezaposlenost nije došao svojom krivnjom. Dakle i radnici koji su sami dali otkaz, koji su odgovornošću, mislim krivnja ovdje nema značaj krivnje u kaznenom pravu, znamo što se pod time misli, dakle nije sam uzrokovao svoju nezaposlenost, dakle tko je sam dao otkaz ili tko je sklopio sporazum, osim nekih izuzetaka o kojima ne govorimo. Ti radnici također nemaju pravo na naknadu. Stoga ni obrtnici koji faktički i formalno ili bolje reći proformalno pa onda faktički sami odlučuju o prestanku svog radnog odnosa i iz tog razloga nemaju pravo na naknadu. I na koncu samo bih rekao ono što sam propustio u uvodnom izlaganju, da imamo amandman od zastupnika Emila Tomljanovića u vezi trenutka kad bi stupio zakon na snagu. Prijedlog je da to bude 1. studenoga 2011. To je amandman na članak 16. pa ja sad ovom prilikom, koristim priliku da prihvatim ovaj amandman. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo sutra, planirano je u 12. Nastavljamo u uobičajeno vrijeme u 9,30, a prva točka će biti Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo. Hvala vam lijepo i ugodna vam večer.